Dobro jutro, gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo s radom i započinjemo s točkom dnevnog reda koju smo najavili u petak, a to je - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, čitanje, P.Z. br. 546 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Amandmane je podnio zastupnik Emil Tomljanović. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu uprave, gospodin Pavle Matičić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora. Zakonom o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru uređena su prava i dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru, između ostalog i pravo na besplatan prijevoz u javnom prometu, željezničkom, riječnom, pomorskom i zračnom na području Republike Hrvatske i u gradskom prometu. Također, ovim zakonom uređen je i način ostvarivanja ovog prava te da se sredstva za ove naknade osiguravaju u državnom proračunu. Vlada Republike Hrvatske ocjenjuje potrebnim i nužnim u procesu realizacije ciljeva i načela iz programa gospodarskog oporavka Republike Hrvatske i na ovaj način doprinijeti smanjenju rashoda državnog proračuna Republike Hrvatske. Sukladno tome Vlada predlaže prestanak prava zastupnika na besplatan prijevoz sredstvima javnog prometa i u vezi s time se predlaže da se briše u članku 3. 4., također da se briše i naslov iznad članka 7. i članak 7. Zakona kojim se uređuje način ostvarivanja ovog prava i osiguranje sredstava u državnom proračunu. Također, manje izmjene posebno u dosadašnjoj točci 5. koja postaje sad točka 4. gdje je propisano da zastupnik ima pravo na zastupničku mirovinu prema uvjetima utvrđenim ovim zakonom, dodaju se još riječi: i drugim posebnim zakonima. U ovom slučaju misli se posebno na Zakon o smanjivanju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima u mirovinskom osiguranju. Zakonom je također propisano da se smanjuje mirovina zastupnika u Hrvatskom saboru za 10%. Gospodine predsjedniče, predlažemo Hrvatskom saboru da donese ovaj konačni prijedlog zakona. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava prijedlog koji je pred nama, dakle Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru. Uporište ovakvom stavu pronalazimo u prvom redu u mogućnosti smanjenja rashoda Državnog proračuna Republike Hrvatske kao jednim od bitnih elemenata potrebnim i nužnim u postupku realizacije ciljeva i načela programa gospodarskog oporavka Republike Hrvatske. Dakle, smanjenje rashoda državnog proračuna i to na svim razinama, ponavljam na svim razinama, u ovom momentu uistinu je nužnost pa svi zakonski prijedlozi koji idu u tom pravcu ne samo da su dobrodošli već predstavljaju i osnovni preduvjet gospodarskog oporavka i to bez obzira na njihovu visinu i karakter. Što se tiče konkretnog zakonskog prijedloga, radi se o vrlo malim izmjenama zakona koje se svode na ukidanje prava zastupnicima na besplatan prijevoz, odnosno naknadu troškova prijevoza u javnom prometu na području Republike Hrvatske, kao i u gradskom gradskom prometu. Dakle, stupanjem na snagu ovog zakona ukida se to pravo. Što se tiče nomotehničkih intervencija u članak 3. postojećeg zakona jednim dijelom one su nepotrebne, shodno činjenici što je već člankom 3. zakona definirano da zastupnik temeljem obnašanja zastupničke dužnosti ima pravo, ali i obveze koje su već utvrđene posebnim propisima. Zaključno, u smislu potpore svim aktivnostima Vlade Republike Hrvatske u procesu realizacije programa gospodarskog oporavka Republike Hrvatske ovaj prijedlog zakona treba poduprijeti i to ne samo zbog konkretnih financijskih pokazatelja jer su oni minimalni, već i na vrijednosnoj odnosno načelnoj razini, na razini poruke hrvatskoj javnosti. U tom smislu predlažemo, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice predlaže da se ovaj zakonski prijedlog podupre. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub HNS-HSU će apsolutno podržati ovu izmjenu zakona. Ako treba štedjeti, a treba i mora se onda trebamo svakako krenuti od nas. Podržali smo sve dosadašnje oblike štednje i što se plaća tiče i što se mirovina tiče i što se tiče naših kava, sokova, što se tiče javnog prijevoza podržat ćemo. Nadamo se da će Vlada biti dosljedna i da će i glede uporabe službenih vozila isto se odnositi i na štednje u tom području. No, kolegice i kolege, budimo realni. Nešto nedostaje ovom prijedlogu zakona. Nešto nedostaje, a nismo od predlagatelja čuli o tome ni jednu jedinu riječ. Nas u klubu HNS, HSU zanima kolegice i kolege koliko je koštao Hrvatski sabor javni prijevoz saborskih zastupnika u tijeku 2008. godine, u tijeku 2009. godine i koliko ćemo mi ove godine uistinu uštedjeti. Brojke nisu nevažne. Bilo bi dobro, ponavljam po stoti put kada se donose ovakvi zakoni da imamo bar malo analitike, malo objektivnosti, da vidimo koji je stvarni učinak onog što danas činimo. Ovih dana kolegice i kolege u medijima vidjeli ste niz zanimljivih podataka vezanih uz s jedne strane pokušaj Vlade da doprinese punjenju proračuna. U tom smislu povećali smo PDV, uveli krizni porez i još niz drugih mjera. Koji je rezultat? Rezultat je slabije punjenje proračuna negoli prije godinu dana. Onda smo donijeli niz mjera štednje da se manje troši. Donijeli smo desetak mjera. Rezultat je koji? Troši se 0,6% više ove godine nego u istom razdoblju prošle godine. Kolegice i kolege kamo curi novac? Zašto mjere koje Vlada ne poduzima ne daju nikakve, baš nikakve rezultate. Dapače, suprotno onome što smo očekivali. Dakle, čini nam se da ponavljamo po stoti put. Štedimo na tisućama ili desecima tisuća kuna, a cure milijarde. To svakako ne može se dozvoliti. Kolegice i kolege, Vladi je trebalo punih 6, 7 mjeseci da shvati da je kriza pokucala na naša vrata. Tada je premijer rekao kriza će nas eventualno samo malo okrznuti. Mi ćemo proći bolje nego ostali. Na žalost, čini nam se da Vlada nije shvatila da je kriza prošla u većini europskih i svjetskih država, barem one s kojima se volimo uspoređivati. Ne znam da li se to dobacuje meni ili nekom drugome, a mi još uvijek krpamo rupe i ne shvaćamo kako su te države uspjele se izvući iz gospodarske krize. Kolegice i kolege, jedini izraz je da povećamo ukupne gospodarske aktivnosti, da povećamo zaposlenost, da povećamo proizvodnju. Ovo nije ništa drugo nego populizam, to je bacanje pijeska u oči. Ovakvim mjerama možemo i trebamo štedjeti, ali nemojmo očekivati da ćemo na ovaj način izaći iz krize, pa čak ni napraviti najmanji pomak iz krize. Hvala lijepo.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 zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima dužnosnika. Mi ocjenjujemo da to i nije veliko odricanje, jer najveći dio saborskih zastupnika koristio je prijevoz za dolazak i odlazak sa sjednice Sabora, a to će i nadalje biti priznato. Prema tome, rekli bi do sada jedno pravo koje je dalo mogućnost mnogima da koriste prijevoze u svojim gradovima, putovanjima van dolaska i odlaska na posao. Najveći dio saborskih zastupnika nije ni koristio. I to je vjerojatno po našoj procjeni razlog zašto predlagač nije iznio i iznos koji će se uštediti sa ovim izmjenama i dopunama. Evidentno da je najveći dio troškova do sada po ovom zakonu ostvarivan za određena putovanja prema Dubrovniku ili Splitu iz jednostavnog razloga što je Croatia Airlines razliku karte obračunavala Hrvatskom saboru. Budimo iskreni, prijevozi gradskih prijevoznika za eventualne prijevoze u Zagrebu, Rijeci, bilo kojem drugom gradu ti prijevoznici nisu fakturirali Hrvatskom saboru pa tih troškova u biti za poreske obveznike nije ni bilo osim što su taj trošak prikazivali ili imali kao besplatni prijevoz prijevoznici i teretili su eventualno lokalne prijevoznike. Prema tome, ono što mi procjenjujemo svrha ovog zakona je čisto samo poruka Vlade i predsjednice Vlade da pokušavamo štediti. Ali je evidentno da se ovakvim uštedama bitne promjene u državnom proračunu na rashodovnoj strani ne može razriješiti. To je i razlog zašto klub SDP-a neprekidno posljednja dva mjeseca inzistira na raspravi o rebalansu proračuna. Evidentno je da u 2010. godini ne ostvarujemo proračun koji smo donijeli za ovu godinu, da imamo povećanje rashodovne strane, da te rashode ne možemo pokriti sa prihodovnom stranom jer imamo značajni pad prihoda i u biti financiranje svih tih povećanja rashoda imamo daljnjim zaduživanjem, imamo stvaranjem deficita, destabilizacijom financija od strane fiskalne vlasti. To je nešto što moramo raspraviti u Hrvatskom saboru, to je ono što želimo otvoreno porazgovarati gdje dodatno naći mogućnosti ušteda, gdje dodatno visinu rashoda uskladiti sa prihodovnom stranom koja je očito ugrožena u ovoj godini. Ali na žalost te rasprave u Hrvatskom saboru nema. Također Vladin program mjera štednje koje prije nešto više od mjesec i pol dana premijerka objavila hrvatskoj javnosti nikad nisu pretvorene u brojke niti je u biti valorizirano, tako da ni građanin ni ozbiljna poslovna javnost, pa ni mi u Hrvatskom saboru nismo u stanju procijeniti efekte mjera ni efikasnost provedbe mjera od strane Vlade Republike Hrvatske. Dok god ne vidimo taj rebalans, dok god o rebalansu ne porazgovaramo ozbiljno u Hrvatskom saboru mi u biti bitno saznanje o uštedama nećemo imati. Sve ovo ostaje ja bih rekao deklarativno, sve ovo ostaju nekakve poruke, ali pravi efekt u smanjenju troškova za poreske obveznike u 2010. godini nema. SDP-a još jednom poziva Vladu Republike Hrvatske da uputi rebalans proračuna u saborske klupe, a neovisno o tome podržavamo ovu deklarativnu normu, ovaj deklarativni prijedlog Vlade da jednostavno pokažemo da nemamo ništa protiv štednje, ali ocjenjujemo da efekti štednje će biti zaista mali. Hvala. U ime kluba SDSS-a, gospodin zastupnik Mile Horvat. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče. Ja ću u ime kluba Samostalne demokratske srpske stranke prokomentirati ovaj prijedlog zakona koji je pred nama. Dakle po našem mišljenju ovaj je prijedlog zakona sa svoje dvije odredbe je u principu benigni zakon kojim se treba poslati određena poruka javnosti, da postoji još uvijek nekakve privilegije saborskih zastupnika o kojima treba razgovarati i koje u pravilu treba dokinuti i onda će otprilike se učiniti u proračunu Republike Hrvatske značajna značajna ušteda. To je rečeno i u obrazloženju Vlade gdje ona kaže da se postupak donosi, da se zakon donosi po hitnom postupku, to se ocjenjuje potrebnim i nužnim u procesu realizacije, ciljeva i načela iz programa gospodarskog oporavka Republike Hrvatske. sugerira se po tko zna koji puta da postoji, da treba dokinuti određena prava saborskim zastupnicima, kao što su to, kao što je to rečeno prije nekog vremena vezano za kave, mineralne vode u saborskim prostorijama, kao što je to rečeno da treba uraditi i sa parkirnim kartama saborskim zastupnicima, pa evo danas i sa mirovinama saborskih zastupnika. Mislim da ćete se svi u ovoj sabornici složiti da i mi ćemo ga uostalom prihvatiti, složit ćemo se da se besplatni javni prijevoz saborskim zastupnicima treba ukinuti. Jasno je to danas, u današnje vrijeme ako tramvaj u Gradu Zagrebu plaćaju umirovljenici, ako plaćaju studenti, nema nikakvog razloga da to ne plaćaju i saborski zastupnici. Po nekakvim mom mišljenju saborski zastupnici su uglavnom privatno situirani ljudi, i materijalno i profesionalno, neki su čak i u nekakvom svom paralelnom privatnom biznisu i ovakve vrste privilegija im u svakom slučaju ne trebaju i mislim da nitko nije protiv toga da se ovaj javni prijevoz saborskim zastupnicima ubuduće ukine. Iako bi bilo dobro da smo u ovom prijedlogu dobili bar nekakav prikaz izračuna koliko je ustvari sredstava time potrošeno, odnosno koliko se, kakav je financijski efekat za proračun se očekuje kad se ovaj zakon donose. Mi u SDSS-u smo posebno zainteresirani, mislimo da ovu privilegiju zastupnika treba ukinuti jer se često srećemo sa kategorijom ljudi koja živi ispod svakog socijalnog minimuma, i bilo bi vrlo nekorektno onda govoriti o ovome o čemu mi sad govorimo na drugačiji način. No međutim, zašto sam se javio za ovu raspravu? Zato što mislim da to nije suština problema. Stari ljudi, odnosno stari Latini su nekad rekli kad se želi riješiti problem onda treba ići u središte stvari, odnosno in medias res. Postavlja se ovdje jedno otvoreno pitanje da iskreno odgovorimo sami sebi jesu li upravo te stvari kojima smo sad mi sebi ovdje dokinuli poput kava, poput prijevoza, poput parkirnih karata, poput mirovina itd., je li to rješavanje problema, je li to in medias res rješenje problema za vrijeme koje dolazi? Ili se tu ponovno šalje jedna poruka javnosti da postoji još uvijek kategorija, kategorija ekstra privilegiranih kojima te ekstra privilegije onda na neki način treba i ukinuti i onda će proračun biti znatno, znatno kvalitetniji, znatno puniji. Nekako istovremeno kad smo dobili ovaj prijedlog zakona, dobili smo, objavljeno je u novinama,

u "Jutarnjem listu" je objavljen naslov "pijani milijarderi" a odnosi se na sedam agencija, vladinih agencija gdje su izneseni parametri koliko tih sedam vladinih agencija troše sredstava za zakup koji se mjere milijonskim iznosima, za zakup poslovnog prostora, govori se pojedinačno o plaćama ljudi koji su na čelu tih agencija i te plaće su kolege i kolegice iznad, često iznad nekakvih prosjeka naših plaća, a ovdje se naravno ne spominje da oni imaju uz to i ostale …/Ne razumije se./… poput službenog auta, poput mobitela koji koriste 25 sati na dan, poput mogućnosti da učestvuju na nekakvim poslovima o kojima neću sad govoriti, pa čak i o mogućnostima da imaju nekakva svoja izvanredna životna osiguranja na osnovu nekakvih drugih premija itd., itd. U ovom članku čak pojedina ravnateljica te agencije javno priznaje da je svjesna da ima nesrazmjerno veliku plaću, i nesrazmjerno velike beneficije po osnovu te svoje funkcije, s obzirom na ovo vrijeme ali šta je tu je, ona je to dobila. Dakle da li ovo sve skupa traži nekakav poseban komentar, da li bi i dalje mogli razgovarati i o menadžerskim ugovorima koji su kao teme, kojima su kao teme preplavljene dnevne novine, o astronomskim otpremninama ljudi koji su bili na čelu državnih firmi, dakle ne govorim o privatnom biznisu koji ima pravo da se ponaša prema nekakvim svojim pravilima, ali ovo su ljudi koji uživaju nekakve privilegije, enormno velike privilegije, a na čelu su firmi, agencija, fondova koji su u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske. Svakako da je najveća beneficija tih ljudi što su oni daleko u svojem poslu, u svojoj službi daleko od pogleda javnosti od kritike javnosti, i oni ne mogu biti kao saborski zastupnici svaki dan na medijima, gdje se prati njihov rad i gdje svatko ima pravo da ocijeni da li je netko svojim prisustvom u ovim saborskim klupama ažuran na poslu ili nije ažuran na poslu, da li ima kvalitetnu raspravu ili nema i da li je time odradio svoju plaću a ne da dobije još nekakve dodatne beneficije. Pitanje isto tako koliko takvih beneficiranih, povlaštenih službi ima na lokalnom nivou o kojima ne znamo ništa i o kojima ne možemo ovoga trenutka govoriti a nismo imali prilike da nam se to kaže niti kroz javnost, niti kroz medije niti kroz rasprave u ovom Domu. Ljudi s kojima se razgovara svaki dan često se pitaju kada čitaju činjenicu da je netko tko je bio na čelu velike državne tvrtke odlazi u mirovinu i dobija otpremninu od par stotina milijuna kuna, pitaju se pa zar to u ovoj državi gdje gdje većina stanovništva ne može platiti struju redovitim svojim primanjima postoji, i zar je moguće da ljudima koji su na čelu takvih državnih tvrtki nije dovoljna činjenica što su u kategoriji direktora i što imaju visoke plaće i što imaju sve mogućnosti da iskreiraju svoj život na način kako misle da im to odgovara potrebno da imaju još neke menadžerske ugovore sa astronomskim garancijama da ukoliko ne budu reizabrani tvrtke moraju da im plate te iznose onda je jednostavnije da dobiju novi mandat nego da im se isplaćuje ugovoreni iznos otpremnine poslije reizbora. Dakle, to je nešto što se dešava u životu to je nešto što je naša realnost. I ovaj drugi člana o kojem bi govorio, koji bi pročitao, a koji se odnosi na ovu temu i sa čime ću zaključiti jeste članak koji je pronađen u jednim novinama zove se "Stogodišnjak" a pisan je 1910. godine. Tadašnji saborski zastupnici su u ime putnog troška imali pravo u prvom redu željezničku pristojbu, ako nije bilo željeznice tada imali su pravo na parobrodsku vezu, dobivali su parobrodsku pristojbu, imali su pravo na kilometrinu. Isto Isto tako u samom Zagrebu, za fijaker u Zagrebu, za prijevoz prtljage druge male izdatke dobivali su zastupnici po 10 kruna. Prema tome, zašto sam ovo pročitao zato što ovo pročitao zato što ovakva vrsta troškova parlamentarizma nije izum ovog vremena, to je nešto se primjenjivalo uvijek i parlamentarizam je uvijek koštao, na ovaj ili onaj način, činjenica da košta i ovaj današnji. Pa ako nismo spremni da imamo kategoriju ljudi koji imaju pravo na određene beneficije onda to treba reći, sasvim jasno da i mi na kraju nismo za to da u ovoj situaciji u kojoj živimo svi, mi imamo nešto ekstra ali nismo ni za to da budemo javno diskreditirani, da se periodično svaka dva, tri mjeseca povlači jedna stvar prema saborskim zastupnicima koja je ustvari bagatelna stvar u nekakvim novčanim iznosima, a više jedna poruka da ovdje sjede ljudi koji su imali nekakve nekakve enormne privilegije i sada ćemo im svaka dva tri mjeseca kada se pojavi određena potreba u društvu poslati poruku, njima ćemo uzeti to, to to i to, i onda ćemo imati sređeno stanje u društvu. Isto tako možemo se sami zapitati da li smo zbog ovog svega krivi sami, jesmo li se sami doveli u ovakvu priliku i ovakvu situaciju u kojoj se nalazimo, i svojim raspravama i svojim interesovanjem, svojim prisustvom ovdje u ovoj Sabornici i da li sve to skupa treba na kraju drugačije da se postavi. Ostavljamo svima to na razmišljanje. MI na kraju svakako kao Klub u Hrvatskom saboru podržavamo ove izmjene Prijedloga zakona, ali nismo zadovoljni sa porukom koja je trebala biti sa izmjenom ovoga Zakona poslana javnosti. Hvala. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, prvi je gospodin Gordan Maras. Nema ga. Gospodin Nenad Stazić. Nema ga.

Malo sam se iznenadio brzinom. Kolegice i kolege primijetio sam stanovitu nelagodu kada je riječ o privilegijama nas samih, bilo da se one donose ili ukidaju, a prisustvujemo posljednjih godina ipak učestalijem ukidanju tih povlastica ma kakve one bile, što i ne čudi. Međutim, nastavno na ono što je moj prethodnik maločas rekao možda stvarno da iskoristimo priliku i porazgovaramo o onome što se meni čini da je meritum stvari. Izvjesno je da se ukidanjem jedne ovakve povlastice, koja moram reći iz vrlo površne analize, koja je bila sasvim ne svrhovita jer nisam stekao dojam da je tu povlasticu tu privilegiju koristilo pretjerano mnogo saborskih zastupnika. Jer većina nas ne koristi javni prijevoz, mislim da zbog toga i nema podataka, uštede će biti nikakve ili vrlo minimalne. jasno je da se ovakva jedna nesvrhovita povlastica trebala ukinuti i ranije jer ona nije ni na koji način pridonosila kvaliteti rada i pretpostavljam više da je trebala biti u jednom simboličnom smislu kada je onaj koji ju je donio kada ju je projektirao trebala je više označiti davanje odriješenih ruku, u punom smislu te riječi saborskim zastupnicima za koje se nekada govorilo kada je uspostavljen prvi višestranački parlament da je iznad Sabora samo Dragi Bog. Ako bi se gledala povijest privilegija političkih povlastica prije svega saborskih zastupnika kao vrha ili vidljivoga vrha te sante političke političke elite, dakle ono što građani svakodnevno vide i o čemu mogu prosuđivati, onda ona ima svoje trajanje. Ja podsjećam da je 2000. godine ondašnja Vlada smanjila plaće saborskim zastupnicima, ministrima za preko 30 ja mislim 40%, što je bilo veliko i značajno smanjenje. I da su se te plaće održale njihova bi realna vrijednost sada bila negdje dvostruko veća plaća od one koje saborski zastupnici imaju. Spominjali su kolege ukidanje tih besplatnih kava, mineralnih voda i jednog vrlo konkretnog prava to je parking u garaži koji čini značajnu stavku, jer svaki dan izdvojiti 60, 70 kuna da bi se moglo doći na posao i parkirati auto nije tako mala stavka za ljude koji rade i trebaju raditi i živjeti isključivo od svojih plaća i nikakvih drugih prihoda ne imati. Na stranu i to što su plaće saborskih zastupnika negdje u razini trećeg, četvrtoga menadžerskog ešalona u bankama i javnim poduzećima itd. Drugim riječima, kada je riječ o povlasticama, plaćama, primanjima saborskih zastupnika onda bih rekao da postoji jedno opće mnijenje da su one u svakom slučaju previsoke. Kada biste sa ljudima porazgovarali koliko su visoke i koliko bi to trebalo srezati, nikada to ne bi bilo dovoljno, čak i da je besplatno bilo bi previše reći će neki. sada dolazimo zapravo do onoga što ja mislim da je središnje pitanje koje se valja postaviti kada se uređuju prava ljudi koji imaju zadaću predstavljati građane ove zemlje. Iza svakoga od nas stoji četrdesetak tisuća glasova i mi bismo u tom smislu trebali biti doista pravi predstavnici onih koji su nas birali. međutim, opće nezadovoljstvo političkim elitama, načinom na koji funkcioniraju političke elite u ovih dvadesetak godina su dovele do toga da je rejting politički ugled i opći ugled nas koji obnavljamo bilo kakvu javnu društvenu funkciju, a posebno saborskih zastupnika na nedopustivo niskom nivou. Ima li tome opravdanja? Možemo li to stanje prihvatiti i uzeti kao činjenicu i odnereagirati na to? Možemo li se ljutiti na to i reći da je neopravdano, jer svatko od nas ima svoje nekakvo mišljenje i o sebi i o svojim kolegama ili možemo osvijestiti dosita uzroke takvih problema. Prvo, to radikalno nezadovoljstvo političkim elitama ima svoj uzrok rekao bih u tri ključne karakteristike koje su zbilja prisutne kada je riječ o političkim elitama u Hrvatskoj. Ne mora nas previše tješiti što nije mnogo bolje stanje ni u drugim zemljama. To je niska razina odgovornosti koja se prečesto pokazuje kada je riječ o tim političkim elitama, pa i nama ako hoćete ovdje u Saboru. Prisjetite se poštovane kolege, prisjetite se koliko smo puta, posebno predstavnici vladajuće koalicije donosili jedan zakon, žestoko ga i vatreno branili, da bi se tri mjeseca, mjesec dana ili 5 mjeseci poslije taj isti zakon i onda bi oni isti koji su ga žestoko zagovarali, žestoko napadali i branili suprotno rješenje. To nije prilog odgovornosti niti vjerodostojnosti nas koji sjedimo u Saboru. Pretvaranje saborskih zastupnika isključivo u glasačku mašinu u ljude koji sa gotovim mišljenjima imaju zadaću samo ili podići ruku ili ukoliko su ukoliko su revniji onda to i braniti. Ne može biti i na tome se ne može iscrpsti funkcija saborskih zastupnika i zastupnika građana. Sjetimo se kako je politička elita svih ovih godina sijala iluzije, kako su se gradila Potemkinova sela, kako su se obmanjivali ljudi. Zašto bi nam ljudi onda vjerovali? Zašto bi vjerovali u odgovornost i ozbiljnost ako smo bili dionici takve političke prakse na koju su neki upozoravali, a neki su je bogami i svesrdno podržavali. Imamo Hrvatsku zaduženu zemlju zaduženu zemlju u kojoj sami priznajemo da nismo u banani nego u ananasu i da ne znamo kako ćemo se izvući. Pa tko je za to kriv i odgovoran? Pa nisu valjda ljudi koji ne donose odluke, jer je sve ovo naše aktualno stanje nije ništa drugo nego posljedica loših političkih odluka i neodgovornosti koja se manifestira u čemu god pipnete i što god taknete u našoj zemlji. Spomenut ću da pod tim saborski zastupnici i politička elita se podrazumijevaju kao što je spomenuo kolega maločas i lokalni politički moćnici, oni koji disponiraju sa vlašću i sa povjerenjem od građana na katastrofalan način. Obzirom da su mi nešto bolje poznate prilike, vjerojatno je i drugdje tako, u gradu Sisku gradonačelnik u istom danu kada donosi odluku o uvođenju prireza, sebi određuje plaću koja je veća u to vrijeme od plaće predsjednika Republike i predsjednika Vlade. Istina to je kasnije pod pritiskom spušteno nešto niže. Ili ovih dana u istom danu kada gradonačelnik tog istog malog i osiromašenog grada Siska donosi odluku da se pogase svjetla u gradu u ime štednje, u kojemu se ne kosi trava i grad Sisak izgleda kao recimo nekakav afrički gradić u Savani prekriven travom, gradonačelnik donosi odluku da se formira nova institucija, nova ustanova da bi zaposlio samo jednu jedinu osobu, to je njegova žena. To su nevjerojatne priče koje idu u prilog tome da nas ljudi percipiraju kao neodgovorne, lakomislene i sebične osobe. Kada je riječ o poštenju, sve afere, sve privatizacije koje stoje vezane su za politiku i političku elitu. S obzirom da ovaj zakon neće rekli smo bitno promijeniti niti doprinijeti uštedama, on sasvim sigurno može kao i reakcije na njega koje smo vidjeli u medijima, može doprinijeti tome da osvijestimo razinu naše vlastite odgovornosti za stanja i ponašanja svih koji čine tu tzv. hrvatsku političku elitu. Naravno da ovaj zakon i ovu uštedu podržavam. pokušavajući na primjeru gradonačelnika grada Siska, a znam da je to normalno jer je gradonačelnik grada Siska njega smijenio sa šestomjesečnog mjesta mjesta gradonačelnika, izrekao da su u gradu Sisku pogašena svjetla, da smo kao ne znam gdje, a u isto vrijeme je osnovao ustanovu da bi zaposlio jednu osobu što je potpuno netočno. Osim toga, pomiješali ste kruške i jabuke, zna se kad su svjetla pogašena i otkud se plaćaju, a zna se otkud se plaćaju zaposlenici ustanove. Ali zašto niste zato rekli da u Sisačko-moslavačkoj županiji županica Marina Lovrić ima 13 savjetnika i Savjet od 13 osoba koji godišnje koštaju milijun i 200 građane

Davorko (SDP)** Poslovnikom je predviđeno da se kaže da sam ja netočno rekao, a kolegica nije rekla da sam bilo što netočno rekao. Istina je da su pogašena svjetlo, svako drugo svjetlo… … /Upadica A zaboga to je donesena odluka gradonačelnika. I istina je da je zaposlena samo jedna osoba, gradonačelnikova žena u Koncertnoj direkciji Siska. Što je netočno, što je netočno kolegice u tome, pa recite. U pogledu svjetla nije povrijeđen Poslovnik jer ste vi tvrdili da su pogašena svjetla, a gospođa je tvrdila da nisu pogašena svjetla. Uopće ne ulazim u meritum nego vi ste tvrdili jedno, ona drugo i tu nije povrijeđen Poslovnik. U tom pogledu nije gospođa povrijedila Poslovnik jer je ona samo rekla tvrdnju suprotnu nego što ste vi rekli, a koliko je to istinita o tom potom. Imamo još jednu repliku, gospođa Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Poštovani kolega Vidović, vi ste spominjali beneficije koje postoje i na lokalnim razinama. Ja mislim da je dobro da ste ovdje u Hrvatskom saboru kad se raspravlja o pravima dužnosnika govori i o tome, jer se često stvara potpuno kriva percepcija u javnosti da ovdje zastupnici imaju ne znam kakva prava, a zna se da nemamo niti službene mobitele niti kartice, niti vozače kao što to imaju čelnici lokalne i regionalne samouprave. Ja bih voljela da ste bili onda malo kritični i prema kolegama iz svoje stranke kad ste već spominjali grad Sisak i gradonačelnika HDZ-a. Bilo bi dobro da ste spomenuli jedan drastičan primjer kojem vi svjedočite i za kojeg znate u Sisačko-moslavačkoj županiji. Riječ je o gospođi Lovrić koja je županica iz SDP-a, koja znate da ima najveći broj savjetnika u državi, da je Ministarstvo uprave donijelo rješenje da je gospođa Lovrić protuzakonito imenovala tih 13 savjetnika za koje troši preko milijun kuna, da je riječ redom o krovopokrivačima, o limarima, o umirovljenicima koji u ničemu ne mogu savjetovati i da se ovdje kupuje ustvari koalicijske partnere. Najnovije uhljebljivanje u Razvojnoj agenciji koja bi trebala biti negdje mjesto gdje se skuplja znanje i doista se puno očekivalo od te razvojne agencije da pomogne ljudima u pisanju projekata. Tamo redom sjede predsjednici koalicijskih stranaka gospođe Lovrić, a da ne spominjemo enormne računa za reprezentaciju i sve ostalo. Tako da ja se slažem s vama da treba gledati sve razine i naravno da kad postoji neki problem i kad nešto nije u redu da to treba raskrinkat, da to treba jasno reći, ali bih voljela da ste onda u tom svom izlaganju bili toliko objektivni da ste spomenuli i drugu stranu odnosno članicu svoje stranke. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor, gospodin Davorko Vidović. Izvolite. **Vidović, Davorko (SDP)** Pa meni se kolegice upalilo crveno svjetlo, mogao bih ja još navoditi bezbroj primjera za kršenje ili u najmanju ruku problematično i nemoralno ponašanje upravo jako izraženo na lokalnoj razini. To što ima županica Lovrić ne znam koliko savjetnika i način na koji ih ima, isto to ima i gradonačelnik grada Siska samo izgleda to njegovi savjetnici po istom kriteriju, istom principu nisu problematični a od ove jesu. Ja bih volio da se uvede jedan jedinstven, dakle da se zakonski to uredi tko može imat savjetnike, koliko ih može i na koji način platiti. Ja sam spomenuo grad Sisak jer sam gradski vijećnik i dobro poznajem tamo prilike i čudom se čudim kako je što takvo moguće. Taj isti gradonačelnik Siska kojeg smo spomenuli proganja i zajedno sa svojim prijateljem advokatom plaća tužbe i traži istrage da vidi kako su se prije 10 godina zaposlila recimo šefica oporbe u Sisku. To su skandalozne stvari, to nadilazi okvire jednog grada jer se to događa u Hrvatskoj koja bi htjela biti pravno uređena i normalna zemlja. Ne podržavam bilo kakav oblik zloporabe bilo koje vlasi od bilo koga, uključivo dakako i članove moje vlastite stranke. Hvala. Gospodin Dragutin Lesar. Izvolite. Kada sam 2005. godine predlagao izmjenu samo jednog članka istog zakona izazvao sam opću sablazan i optužbe da se bavim demagogijom. Ja sam naime tada promjenom samo jednog članka predlagao da se uvjeti za pravo na mirovinu saborskih zastupnika promijene, da se povlašteni status izbriše i da kao i svi ostali u ovoj državi u mirovinu odlazimo po općim mirovinskim propisima. Tada je to bila demagogija za najveći dio kolegica i kolega u Saboru, ali i za Vladu Republike Hrvatske koja najprije godinu i pol dana nije dala mišljenje na moj prijedlog zakona, pa je onda grupa stručnjaka proučavala moj prijedlog zakona kao što to reče bivši premijer Sanader, a onda je zahvaljujući tadašnjem predsjedniku Šeksu prije izbora rasprava o zakonu otvorena. I što se sada desilo? Unatrag godinu i pol dana Vlada je sedam puta se ponašala kao demagog i mijenjala taj zakon. Ovo ponašala kao demagog naročito naglašavam, jer je Vlada predlagala i dva puta korekciju tog Zakona o mirovina pa su onda mijenjani uvjeti za odlazak u mirovinu, pa su onda mirovine smanjivane, pa su onda plaće smanjivane, pa su se parking kartice ukidale a sad smo došli i na javni prijevoz. Kada sam te 2005. rekao da saborski, mi saborski zastupnici osim tih mirovina imamo i druge privilegije bio sam napadnut da riječ "privilegija" nije primjerena za Parlament i članove Parlamenta, da to nisu ni privilegije ni povlastice nego uobičajeno pravo koje većina zemalja u Europi daje članovima Parlamenta. A sada jedna po jedna ta neprivilegija, nepovlastica voljom Vlade i vladajuće većine koja je tad vikala demagogija, predmet ozbiljnih prepreka, rasprava, promjena i ukidanja. Meni je dosta čudno da se Vlada u obrazloženju ovog zakona poziva na štednju, na uštedu, a da u obrazloženju zakona nije dat ni jedan podatak koliko je to novaca u jednoj kalendarskoj godini na teret državnog proračuna bilo isplaćeno zbog korištenja javnih prometala. Niti pa piše koliko će sada biti manji izdaci. S obzirom da Vlada nije dala podatke niti u masi niti pojedinačno ja bih volio znati koji su to zastupnici, da li ih uopće ima gospodine državni tajniče koji su javni prijevoz koristili mimo posla za Sabor. Dakle, za ne znam turistička putovanja, iz dosade nisu znali kaj radi pa su putovali po Hrvatskoj, odlazili na vjenčanja, na godišnje odmore, na izlete, u lov. Ima li takvih? Je li razlog ukidanja te odredbe o javnom prijevozu činjenica da se to masovno zloupotrebljavalo, a ne za posao u Saboru. Treće. U 2008. godini za cijelu kalendarsku godinu ja sam utrošio na teret državnog proračuna 2059 kuna i napravio trošak za javni prijevoz. A u 2009. 2425 kuna. To je službeni podatak od Sabora za cijelu godinu. Da sam to isto vrijeme umjesto koristeći javni prijevoz pisao putni nalog i koristio auto dobivao bih mjesečno 1600 kuna, mjesečno 1600 kuna, ratu za kredit za auto. I sada u obrazloženju ovog zakona kao velika ušteda veli nećete više koristi javni prijevoz, nego auto stop ili pješke na noge. Jer u obrazloženju piše da se ovo pravo ili ovo pitanje mora urediti na drugačiji način. Kako će Vlada sada urediti pitanje dolaska i odlaska saborskih zastupnika na sjednice na drugačiji način? Pa ja sad pitam zašto onda Vlada nije išla uštedom, pa rekla ovako. Svi državni dužnosnici, usput budi rečeno i članovima Vlade isto se ukida pravo na besplatni javni prijevoz. Ne piše ovdje. Da li drugim državnim dužnosnicima to pravo ostaje ili se i njima ukida? Dakle, ako se željelo uštedjeti novac, onda je trebalo promijeniti članak 7. i napisati da svi državni dužnosnici za obavljanje svoje funkcije koriste javni prijevoz, odnosno imaju pravo na javni prijevoz i samo taj iznos priznati. E tada kada bi se ukinulo putni nalozi i naknade 2 kune po kilometru za vlastiti auto, e tada bi bile milijunske uštede, e tada bi se uštedilo jako puno novaca, kada bi i članovi Vlade, državni tajnici, zamjenici ministra, saborski zastupnici i svi koji to pravo koriste i oni sa službenim autima 24 sata na dan sa vozačem ili bez vozača bili upućeni na javni prijevoz onda bi to bilo puno jeftinije. I tada bih vjerovao da se radi o namjeri uštede. Ali ukidanjem ovoga članka ne ukida se pravo pisanja putnih naloga i dvije kune po kilometru za auto što je skuplje od javnog prijevoza, ne jedanput, 5 puta skuplje. I sad ne razumijem gospodarska kriza, proračun u banani, moramo štediti, ukidamo jeftiniju varijantu i ostavljamo skuplju. Gdje ima tu logike? Ili se samo radi o demagoškoj kozmetici da bi se pred narodom opravdalo, eto vidite još jednu privilegiju smo ukinuli koja neće doduše smanjiti trošak ali lijepo zvuči. Lijepi naslov u novinama je isto – još jedna privilegija ukinuta. Ona koja je skuplja i ostavlja veće rashode ona će ostati. I što sad? Umjesto 2000 kn godišnje vlakom ili autobusom da pišem putne naloge i dižem 5 puta više novaca. To je želja Vlade gospodine državni, na to me upućujete. Ne razumijem. Bilo bi bolje da ste išli davati podatke i računati, vidjeti gdje je veći trošak i kao što jeste u Europi trend da i svi državni dužnosnici koriste javni prijevoz umjesto službenih automobila, a naročito vlastitih automobila, pa dvije kune po kilometru. Pa neki kolege ovdje u Saboru godišnje za to dignu i po 90000 kn. Hvala lijepa. Hvala lijepa. kolega Lesar predlaže korištenje javnog prijevoza za sve zastupnike i ostale državne dužnosnike. Ja moram reći da to nije moguće jednostavno napraviti. Kolega morate znati da ljudi putuju iz različitih dijelova Republike Hrvatske gdje ne postoji jednostavno tako organizirani javni prijevoz da bi se svakodnevno mogao koristiti i da čovjek na vrijeme dođe ovdje u Sabor, da se na vrijeme vrati kući i tako iz dana u dan. Lako je vama koristiti javni prijevoz kad sjednete praktično u svom mjestu u vlak, izađete u Zagrebu iz vlaka. Ali morate znati da nisu svi gradovi i mjesta u Republici Hrvatskoj u takvoj mogućnosti i tako dobro povezani sa sa javnim prijevozom sa našim radnim mjestom ovdje u Hrvatskom saboru. Isto tako, troškovi upotrebe osobnog automobila su limitirani mjesečno, po kilometru i na godišnjoj razini. Pa vas molim da ne stvarate zbrku i širite laže među gledateljima i građanima Republike Hrvatske o desecima tisuća ljudi koje zastupnici troše za korištenje privatnog automobila, za dolazak na posao i odlazak s posla iz Hrvatskog sabora. Hvala. Zaključno, u ime kluba, zapravo 5 minuta u ime kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine iz Vlade. Pa evo naši portali, naslovnice novina, dakle i elektronski i pisani mediji na prvim stranama, odnosno na udarnim, u udarnim vijestima govore o kresanju, rezanju još jedne privilegije omražene, lijene, nepoštene, neodgovorne političke elite. Kakva je percepcija javnosti i kakva je ja bih rekao jedan pomalo, jedan mali zločesti podsmijeh ljudi, običnih ljudi ili opravdan podsmijeh ljudi na evo kako reče netko prije mene na jedan udar na prava koja imaju saborski zastupnici. Kada sam ovdje prije dvije godine s ove govornice se čudio kako to saborski zastupnici imaju stanku u radu ljetnom od 2 mjeseca, 15. srpanj, 15. rujna, pa onda zimski 15. prosinca do 15. siječnja, nisam naišao na odobravanje, iako je to Poslovniku Hrvatskog sabora tako od valjda otkako je Hrvatskog sabora u ovoj novoj državi. Međutim ja bih ovdje više govorio o tome zbog čega je došlo do percepcije javnosti u kojoj ljudi pozdravljaju, građani pozdravljaju ovakvu odluku i ona zapravo i služi jedne politikantske, odluku, odnosno prijedlog zakona, i pa i demagoške svrhe, eto brine se Vlada Republike Hrvatske da se i dakle počne, kako bih rekao i od glave i evo režu nekakve privilegije, kako netko reče ovdje čini mi se vaš potpredsjednik jedanput također u raspravi stečena prava, a stječu a stječu se samo i isključivo odlukom Hrvatskog sabora i, ili opet za stjecanje ili protiv stjecanja. Kada sam govorio ovdje prije godinu dana o stečenom pravu dužnosnika Vlade Republike Hrvatske o korištenju 130 službenih automobila i 80 vozača, onda sam dobio također odgovor, da kažem od vašega potpredsjednika, da je to stečeno pravo. Evo očito je da ovdje nema odgovora, koliko će rezanjem ove privilegije biti ušteda? Koliko je to dužnosnika, odnosno saborskih zastupnika koristilo javni prijevoz u, zračni, riječni, željeznički, cestovni u druge svrhe osim eventualno dolaska u Sabor Republike Hrvatske, a i to većinom dolaze posebnim automobilima, osim onih koji kao neki od nas nikada nisu imali potrebu da polože vozački ispit pa, jer su ih uvijek vozili u Hrvatski sabor, ili pak u Vladu Republike Hrvatske, i nikada nisu imali potrebe polagati vozački ispit i koristiti vlastiti automobil. A ima i takvih i ovdje, a poglavito u Vladi Republike Hrvatske, koji su valjda cijeli život ih vozaju neki drugi. Takva prava, takve privilegije treba rezati. Jasno da sam i za ovaj prijedlog zakona kojim se kojim se dakle uskraćuje pravo na prijevoz na području Republike Hrvatske svim prijevoznim sredstvima, osim za potrebe jasno dolaska na radno mjesto u Hrvatski sabor, a i to bi bilo vrlo mjerljivo, i bilo bi potrebno mjeriti nazočnosti, barem prisutnost ovdje u Hrvatskom saboru koji vrlo često zjapi prazan. A o tome nitko ne govori, niti se to ocjenjuje, niti se to honorira ili se kažnjava. Koliko sudjelujemo ovdje u ovako važnim temama u Hrvatskom saboru, a država je pred navodno ulaskom u Europsku uniju, zakoni se redaju kao na traci, a evo nas ovdje sad neću brojiti, ali nema ni trećina od 153. O tome bi trebalo razgovarati, a ova mjera neće donijeti nikakve uštede, ali jasno sve ono što je na ovaj način regulirano da je nepotrebno i zaista je nepotrebno da ja putujem na more vlakom na račun građana, poreskih obveznika, nego da putujem svojim novcem. Ne znam zašto, zašto bih ja putovao vlakom, avionom, autobusom na teret naših poreznih obveznika. Evo, ja ću biti za i klub HDSSB-a ovaj, iako mislimo da je demagogija i politikanstvo. **Bebić, Luka (HDZ)** Imamo jedan ispravak, gospodin Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Boro je rekao da je ovo samo jedna politikantska, odnosno demagoška odluka. Ne mogu se s tim složiti. Kolega podsjećam vas da je samo za vrijeme našeg mandata u ove dvije i pol godine ovim zadnjim zakonskim izmjenama poreza treći put smanjena plaća zastupnicima u Hrvatskom saboru. To je jedan skladan doprinos zastupnika mjerama štednje koje zakone izglasavamo upravo mi ovdje i na taj način koliko je moguće pokušavamo smanjiti troškove saborskih zastupnika. Podsjećam da nema više besplatnog parkiranja što smo imali svojevremeno ovdje na Markovom trgu i u okolnim ulicama nego sa parkiranjem u garaži normalno plaća. I isto tako nema više sokova, pića, kava na odborima koji zasjedaju često za vrijeme sjednica Hrvatskog sabora, i to su sve mjere štednje koje zastupnici evo i ovim jednim malim doprinosom o kojem danas raspravljamo daju upravo u ovom teškom trenutku i Hrvatskoj i državnom proračunu. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Ovo je ispravak mišljenja, dakle povreda Poslovnika po članku 209., to je ispravak mišljenja a ne ispravak činjenica. neispravno upotrijebljen institut ispravka. Zaključno gosopdin Pavle Matičić, državni tajnik. Izvolite.

za donošenje ovog Konačnog prijedloga zakona. Na Konačni prijedlog zakona dobili smo jedan amandman gospodina zastupnika Emila Tomljanovića, Vlada prihvaća amandman zastupnika Emila Tomljanovića uz razloge navede u obrazloženju uz amandman. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kada se steknu uvjeti.